Poštovana predsednice, reklamiram član 109. Poslovnik o radu, koji definiše, na koji način se izriče opomena narodnom poslaniku. poslaniku. Evo, pročitaću taj član, da se opomene izriče poslaniku koji je prišao govornici bez dozvole predsedniku Narodne skupštine, koji govore pre nego što je zatražio i dobio reč, koji pored upozorenja predsednika Narodne skupštine ne govori o pitanju koje nije na dnevnom redu,

koje su inicirale potrebnu narodnog poslanika Saše Radulovića da zatraži povredu Poslovnika, jer je prethodni govornik dao direktnu kvalifikaciju i optužio ga da je najveći kriminalac i lažovčina. Ako to nisu uvredljive reči koje treba sankcionisati po ovom Poslovniku, zaista ne znam šta je potrebno čuti u ovoj Skupštini da bi se sankcionisao takav način i takav govor.Mislim da je za zrelu raspravu o ovako važnim temama, potrebno obezbediti dovoljno toleranciju u ovoj Skupštini, dovoljno prihvatljivu atmosferu o kojima može da se razgovara na način argumenata, a ne na način ličnih uvreda.Dakle, uvreda.Dakle, Saša Radulović, kao poslanik je bio isprovociran takvom vrstom optužbi, vi to niste sankcionisali, a onda ste u vrlo kratkom roku za 10 sekundi dali tri opomene. Mislim, da to nije bio adekvatan odnos, makar ne ni malo jednak odnos prethodnom govorniku, poslaniku iz pozicije iz vladajuće stranke i sa druge strane, jednom od šefova poslaničkih grupa opozicije.

vikanjem i uvredama, to ništa niste čuli, naravno, jer se ne odnosi na nekog iz, očigledno ovde manjine koje pokušava da onemogući rad ovog parlamenta. Meni je to jasno, to je dozvoljeno, ali do određene granice. Opstrukcija je jedno, a ono što se desilo danas i što se desilo na prošloj i na pretprošloj sednici, nisu to utisci samo od dešavanja od nekih 20,30 sekundi i dve minute koliko je trajalo.Dakle, maltretiranje onih poslanika koji žele da učestvuju u radu, a to je velika većina u ovom parlamentu i drugim postupcima narušavao red na sednici i protivno odredbama ovog Poslovnika postupao, te i podsticao članove njegove poslaničke grupe da se ponašaju na isti način. Stekli su se uslovi za izricanje jedne opomene, druge opomene, nakon koje su usledile i uvrede na moj račun, manje više, ja mogu da istrpim, zavisi ko uopšte uputi uvrede, ali ne mogu da istrpim da ovde nastane haos i moja je dužnost bilo da izreknem treću meru opomene koje se u Poslovniku zove oduzimanje reči.Znači, da nije bilo takve nesnosne buke u ovom parlamentu možda bi poslanici čuli šta je uopšte Aleksandar Martinović pokušao da kaže, ali i on je prekinuo nepunih minut i ćutao i sačekao da prestane ili da nekako se uvede red u ovoj sali, pa da čujemo uopšte šta je hteo da kaže i odustao je.Ne znam šta da vam kažem, imamo različite izgleda aršine ovde kada neko nekog vređa, čujemo samo jednu stranu. Ali, u redu, vaše pravo je da smatrate da sam prekršila Poslovnik i iznećemo to na glasanje i videćemo koliko poslanika deli vaše mišljenje. To je jedina demokratija za koju znam, glasanje.Reč ima Vesna Marković, a neka se pripremi Vesna Nikolić Vukajlović. Izvolite. Poštovana predsednice, poštovani ministre, poštovane kolege, govoriću o Fondu za zapadni Balkan, jer je do sada najviše polemike, ne samo prošle nedelje u u plenumu, već i na odborima, najviše rasprave je bilo na ovu temu.Fond za zapadni Balkan nije nastao preko noći, on je rezultat Berlinskog procesa koji je inicirala Nemačka i to pre tri godine, ali je i rezultat velikog angažovanja naše Vlade koja je prepoznala značaj unapređenja saradnje u regionu, kako u političkom tako i u ekonomskom smislu.Prvi samit koji je održan u Berlinu, po prvi put je okupio sve lidere iz našeg regiona za istim stolom. Nakon Berlinskog samita održani su samiti u Beču i Parizu i time su i druge članice EU podržale i aktivno uzele učešće u ovom procesu. Postignuti dogovori se odnose na rešavanje bilateralnih pitanja, ne bi trebalo da opterećuje proces pristupanja EU zemalja kandidata, zatim na infrastrukturne projekte ali i na osnivanje kancelarije za mlade koja će svakako doprineti boljem upoznavanju i razmeni iskustva mladih u regionu.Kontinuitet ovih sastanaka pokazao je da postoji pre svega politička volja za sprovođenjem dogovorenog ali da je ovo nova razvojna šansa za sve nas. Ovo je samo jedan od primera kojim je Vlada Srbije pokazala svoju posvećenost regionalnoj saradnji koja kao cilj ima regionalnu stabilnost.Osnivanjem stabilnost.Osnivanjem ovog fonda pruža nam se mogućnost za razvoj kulturne saradnje za promovisanje i razvoj razmene u oblasti nauke, istraživanja, obrazovanja, promovisanje i razvoj razvoja mladih, promovisanje održivog razvoja. Statutom Fonda za zapadni Balkan predviđeno je da se ovi ciljevi ostvaruju kroz različite oblike saradnje, naročito kroz finansijsku podršku, aktivnostima međugranične i regionalne saradnje.Nama je potreban uporedni razvoj infrastrukture, bolja i brža povezanost, razvoj industrijalizacije i samo uravnotežen razvoj može podstaknuti ekonomski rast i stvaranje novih radnih mesta. Sve ovo o čemu sam govorila doprineće bržoj integraciji našeg regiona u EU.Čuli smo, kao što sam rekla dosta kritika, koje su se odnosile na pominjanje Kosova sa zvezdicom u tekstu ovog sporazuma, i zaista osećam obavezu da zbog građana Srbije koji prate ovaj prenos pročitam obrazloženje koje glasi – Republika Srbija je prilikom potpisivanja Sporazuma o osnivanju Fonda za zapadni Balkan uložila deklaraciju čiji je cilj dvostruk.Prvo, da se zaključenje ovog ugovora ne može shvatiti kao priznavanje nezavisnosti Kosova već da je reč o teritoriji koja se nalazi pod međunarodnom upravom a koja je sastavni deo Republike Srbije. Drugo, da se jasno ukaže na ograničenja ovlašćenja koje privremene institucije uprave na Kosovu i Metohiji imaju prema Rezoluciji Saveta bezbednosti UN 1244 usvojene 1999. godine i ustavnom okviru za privremenu samoupravu na Kosovu, uredba UNMNIK od 15. maja 2001. godine.Zaista verujem da će moje kolege podržati Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o osnivanju Fonda za zapadni Balkan zajedno sa Statutom Fonda jer se nadam da su prepoznali značaja osnivanja ovog fonda za razvoj našeg regiona.

Želim da prenesem stav javnosti Srbije da je ovo prosto nedopustivo, s obzirom da dolazim iz unutrašnjosti, i želim da kažem da se u unutrašnjosti živi jako teško i da ovakva stvar, kakva jeste sada u zemlji Srbiji, ne dopušta pozajmljivanje ni jednog jedinog centa, a kamoli ovoliko miliona ili ovoliko milijardi. Zašto? Zato što od svih ovih pozajmica i od svih ovih kredita narod, odnosno građani, ništa nisu videli, ništa bolje nisu osetili, ništa im nije dato, nikakve bolje uslove za život nemaju, a pitaju se zbog čega i zašto su i dalje ovolike pozajmice.Ono što želim da kažem jeste da ministar finansija je doveden kao jedan od velikih stručnjaka i od njega se očekivalo upravo suprotno, da reši pitanja i da reši sve one probleme koji su u Srbiji postojali do 2012. godine, naročito propast privatnih preduzeća od 2008. do 2012. godine, a da vi u stvari niste učinili ništa, već ste samo napravili dalje, doduše, niste vi bili od 2012. godine, bili su i drugi ministri, ali govorim o SNS i o načinu vođenja njene politike.Politiku

jer smatramo da mi imamo dovoljno prirodnih, naših resursa, i što se tiče poljoprivrede i što se tiče prirodnog bogatstva, banja itd. voda ili bilo šta već, imamo 500.000 na kraju krajeva registrovanih poljoprivrednih domaćinstava, koje kada bi se uposlili samo puta pet, to je već dva i po miliona zaposlenih ljudi, a mi smo davali od svih tih kredita, po staroj praksi praksi DS, odnosno G 17, koji je tada predvodio te finansije, po staroj njihovoj praksi mi smo davali strancima po 10.000 evra da bi mogli da zapošljavaju naše ljude, znači, po jednom radniku. Šta oni odrade? Oni odrade svoj posao, pokupe kajmak i odu. A odakle je taj novac? Taj novac je u stvari novac poreskih obveznika iz našeg budžeta. A novac poreskih obveznika kako se skuplja? Skuplja se iz PDV svakodnevno, svako od nas ko ode u prodavnicu za 500 dinara danas, pet puta dva deset, sto dinara ostavi Vladi Republike Srbije, odnosno budžetu.Taj novac je morao da se vrati narodu, kroz pravilnu raspodelu, a vi ste u stvari davali i molili i dan danas molite strane investitore da dođu i da ulože neki novac i da otvore neke fabrike pored fabrike pored naših sposobnih ljudi i naših sposobnih privatnih preduzetnika i naše domaće pameti koju mi imamo.Ne mogu da shvatim da premijer Aleksandar Vučić nikoga u zemlji Srbiji nije prepoznao kao pametnog čoveka i da ga je postavio kao savetnika ili da je nekoga iz realnog sektora postavio da može da mu sugeriše šta to u stvari ne valja, već to radite nekako preko nekih agencija i to radite nekako preko nekih posrednika, ne znajući u stvari šta realno fali našem čoveku.Pošto dolazim iz unutrašnjosti, konkretno iz grada Kraljeva, mogu da vam kažem da tamo fali mnogo, ne samo u gradu Kraljevu, fali i u Kragujevcu, fali u Trsteniku, fali u Kruševcu, fali u malom Aleksandrovcu, fali u Brusu, fali u celom Rasinskom, Moravičkom, u svim okruzima, znači u celoj unutrašnjoj Srbiji, znači centralnoj Srbiji.Ono što želim da kažem jeste da SRS ima potpuno novi model, kako izaći iz krize i da to nije ovaj model, već isključivo model oslanjanja na naše domaće resurse i na našu domaću pamet.Ono što želimo da kažemo, ali dobronamerno jeste da najozbiljnije razmislite o putu, o daljem putu ka EU, znači, znači, najozbiljnije, i da ono što vam je jutros prof. dr Vojislav Šešelj rekao, da se ovde otvori tema o evroazijskim integracijama i da se otvori tema o okretanju ka naš prosečan građanin, naročito su me pitali ljudi koji imaju registrovana seoska domaćinstva, pitaju – zašto nemamo organizovanu poljoprivrednu proizvodnju i zašto naša Vlada ne napravi neki međunarodni ugovor sa Rusijom, pošto je tamo bescarinska zona i zašto mi kao mali poljoprivredni proizvođači se ne udružimo i ne plasiramo našu robu tamo gde je najpotrebnije? Znači, nemamo odgovor na to pitanje, a ja bih volela da vi imate odgovor na to pitanje. Šta mi da kažemo ljudima zašto vi to ne radite? Očigledno je da imate određene ili pritiske ili obaveze ili je to možda i vaša želja da to ide ovim putem, a imamo osećaj da kao da ne mislite o građanima Srbije. Vaše podatke koje iznosite, vaše uporedne podatke, vaše statistike itd. narod niti razume, niti od toga šta ima.Pored ovoliko zadužene zemlje,

Ima li neke finansijske institucije uopšte u EU ili bilo gde sa kojom vi niste ušli u neki kreditni aranžman? Zbog čega? Mi se samo pitamo zbog čega i samo želimo da kažemo našim građanima da nije ovo samo politika

Svaki prosečan čovek koji živi na selu i ima malo zemlje, on ima rešenje.Ali, ja bih vas, ja bih vas, pre svega, pitala da li ste vi nekada vodili poljoprivredno gazdinstvo ili da li ste nekada vodili možda neko malo preduzeće i da vidite kako je teško živeti u ovoj zemlji i da vidite kako je teško voditi?Ono što sam htela inače da vam kažem, a ne mogu jer nemam vremena da se pozabavim ovim tačkama dnevnog reda, jeste i to da ovaj apeks kredit za mala i srednja preduzeća, da je to čista farsa i po onome kako piše u ugovoru, znači, isključivo Evropska investiciona banka o tome vodi računa kome će se plasirati, a Narodna banka mora da napravi sve ostale administrativne stvari koje su vezane za taj kredit. Ali, ako znamo da se upravo taj isti kredit uzimao i 2011. godine dva puta, 2009. i 2013. i 2014. godine, kada ste i vi bili u ovoj priči, a mi kao narodni poslanici ili uopšte građani, nemamo povratnu informaciju gde su taj novac potrošili i šta država ima od tog novca koji je dala na taj način, odnosno pozajmila na taj način. Da li su ta preduzeća poreski ojačala i da li su ta preduzeća napunila našu narodnu kasu, odnosno budžet?Znači, budžet?Znači, vrlo je teško da vi sada nekoga u zemlji Srbiji ubedite da nešto privatno može da se radi. Ne, ne može ništa da se radi. Zašto? Zato što mi imamo monopol u našoj državi. Mi nemamo slobodno tržište. Slobodno tržište jeste za strance i jeste za stranu robu i jeste za strane lance. Mi nikoga nemamo u našoj zemlji osim jedne trgovinske firme koja se održala, a svi znamo da je to „Dis“ iz Krnjeva, i kako se čovek bori na ovom tržištu itd.Teško

u našoj zemlji, a da mi ne znamo ni kozu da napasemo, po vama, a kamoli da napravimo taj sir i da plasiramo.Da bismo mi naš proizvod plasirali u takav jedan trgovinski lanac, vi dobro znate da moramo da platimo od 1.000 do 2.000 evra po jednom artiklu, po jednom bar kodu, jel tako? A zamislite da neko ima pet proizvoda i ja trebam da platim 10.000 evra ili vi proizvodite nešto i imate pet proizvoda i vi morate da platite 10.000 evra „Ideji“, „Merkatoru“ ili bilo kome da bi se vaš proizvod našao na toj polici. Kada ćete vi zaraditi tih 10.000 evra? Nakon godinu dana, šta oni kažu? Oni kažu – pa znate, moramo raskinuti ugovor, jer ovaj vaš proizvod ne ide, imamo konkurenciju drugih proizvoda slične vrste. Nemojmo da dovodimo u zabludu građane Srbije da se u ovoj zemlji može nešto privatno raditi. Može, ali samo oni koji su bliski vlasti i to po kontima tamo specijalizovanih usluga ili uslugama po ugovoru, gde ste našli sistem raznoraznih projekata gde vaše upošljavate i gde oni, naravno, apliciraju za određena sredstva a vi se, naravno, zadužujete, itd.Onda se itd.Onda se pitam kako bi bilo, kako ste sada išli u Niš, ovako kako ste išli, kao cela Vlada, kako bi bilo, ne samo ja, već su mi to dali građani, ja sam neko ko je iz naroda i ko je non-stop sa narodom, naročito kada je Kraljevo u pitanju i Rasinski okrug i Kopaonik, itd… Znam kako žive poljoprivrednici, znam kako žive mali privrednici, jedna sam od njih i zato to govorim iz ličnog iskustva.A onda mi je neko dao predlog, pa kaže ovako, kako bi bilo da, kako su lepo išli ovako u Niš, pokažu kako oni mogu da se umivaju, gde da se umivaju i gde da spavaju, da mi njima damo ove naše uslove, svakom ministru, jednu kućiću K-5 ili jednospratnu, možete dobiti i dvospratnu, da dobijete dvoje dece,

da imate pri tom bolesnu majku ili bolesnog oca, da nemate nikakva primanja i da izvučete tu porodicu iz krize i vaspitate decu. Ko bi to uradio od vas ministara taj bi mogao da prođe da bude ministar u ovoj Vladi u sledećem mandatu.Što se tiče Kraljeva, samo da vam kažem da je Kraljevo u veoma teškoj situaciji, ali ono što jeste isto da se kod nas kupuju drva na džak, ako niste znali, drva na džak. Zatim da vam kažem da imamo skoro 40% nezaposlenih ljudi, da vam kažem i to da imamo priliv od 30.000 izbeglih lica sa Kosova, da nam pri tom niko nije pomogao da povećamo ili da rešimo pitanje infrastrukture, jer znate i sami da je to udar na infrastrukturu jednog grada, da smo imali zemljotres kakav smo imali, ali šta nismo imali, a što se očekivalo od vas? Nismo imali bilans stanja, nismo imali gde smo potrošili novac. Zašto niste vi, kao država, tražili, znate i sami da je izgoreo treći sprat, da je izgorela sva dokumentacija, da je tada DS bila na vlasti, zašto niste ispitali sve uslove kako se to desilo i da li je novac baš namenski potrošen?Ako je novac namenski potrošen, onda je sve u redu. To ne znači da ne treba dati ovaj kredit. Ovaj kredit svakako treba i mora da se da za Kraljevo. Ne samo ovaj kredit, već vas molim da u 2017. godinu, u budžet, uvrstite neku investiciju koja je vezana za grad Kraljevo i njenu okolinu. Grad je potencijal za poljoprivredu, za ekonomiju, za privredu svake vrste, za turizam, itd.Moravički koridor koji je trebao da se pravi, pravi, Velja Ilić je zaključio ugovor sa Kinezima pre neku godinu. Nakon toga su se pojavili Ujedinjeni Arapski Emirati, gde su rekli da bi oni radili i onda se tu zatvorilo. Kraljevo je zatvoreno kao centar, Kraljevo je nekad bio centar, a sada je zatvoreno po svim mogućim osnovama. Niti imamo put, niti auto-put, niti imamo institucije, niti imamo aerodrom, pitanje je kada će se otvoriti. I taj aerodrom, šta se radi? Traže Turci naš aerodrom na 20 godina. Ne organizujete poljoprivrednu proizvodnju, ne znate gde i šta se može proizvoditi i šta onda radite? Samo se zadužujete. To više nije dozvoljeno.Mi srpski radikali imamo drugi koncept izlaska iz ove krize, jer ovo zaduživanje samo vodi dalje i dalje i dalje. Dug nikome nije bio drug. Vi to, ministre, mnogo dobro znate. Ja mislim da biste vi morali da praktičnije razmišljate kada je u pitanju običan građanin Republike Srbije. Hvala vam.

ono što smo mi zatekli, a to su preveliki dugovi, zaokupljena privreda svim mogućim kreditima, kako pojedinaca, građana tako i kompletne privrede, je nama stvorilo jednu veliku obavezu da, pre svega, moramo da stvorimo zakonski ambijent da bi domaće kompanije radile, da bi uopšte bile u mogućnosti da povlače određene subvencije, odnosno otvaraju nova radna mesta, s obzirom da se subvencije povlače isključivo za nova radna mesta.I na tome smo jako puno radili, pogotovo kada se odnosi na deo privatizacije. Treba reći da je 750 miliona evra išlo svake godine za preduzeća u restrukturiranju i stečaju i privatizaciju kojih je bilo 558. S tim postupkom se završilo. Ekonomski rast, koji je u stvari pad, od 3,6% trebalo je pretvoriti u ekonomski rast, koji je sada 2,7% i sve ono što smo kroz zakonska rešenja zajedno sa Vladom Srbije i gospodinom Aleksandrom Vučićem radili proteklih godina je trebalo da dovede suštinski do promena koje su se pokazale na našim rezultatima rada, što je ocenjeno od međunarodnih finansijskih institucija

treba da govori praktično o predlogu zakona kojim se finansira izgradnja 336 stanova, odnosno za hiljadu ljudi koji su rezultat neke politike koja je trajala do 2012. godine,

Mislim da je važno da se razumemo oko toga šta je konkretna diskusija oko današnjeg dnevnog reda, a šta su diskusije koje izlaze iz okvira ovog dnevnog reda. Zbog toga što građani ovo gledaju, moraću da odgovorim na one stvari koje nisu sastavni deo ovog dnevnog reda, čisto da bi se znalo gde šta pripada.Ja bih vas molio da budete konzistentni u onoj kritici, odnosno u sugestijama, bez obzira šta je. Meni apsolutno ne smeta razlika u mišljenjima, ali je važno za produktivni dijalog da razumem šta vi želite da kažete, da razumem sa koje tačke to kritikujete i šta predlažete kao rešenje. Ako vam sučelim ovo što ste vi rekli da prvo ništa niste uradili, dve rečenice kasnije kažete – uradili ste mnogo, a sve to pogrešno, te dve stvari međusobno nisu konzistentne.Druga stvar koju želim da vas zamolim jeste da uvek imate u vidu stanje u kom smo stvari nasledili. Ja uopšte ne bih ni razmišljao da budem u ovoj Vladi da nisam slušao kampanju pred izbore marta 2014. godine i da nisam čuo najavu da će to biti pokušaj da se pravi program, stvarni program ekonomske reforme.Ja sam se već penzionisao bio i mogao sam lepo da uživam u svojoj penziji da se ne mučim ovde, ja sam došao iz patriotskih razloga da pomognem svojoj zemlji na način na koji znam. Ja dozvoljavam da postoje različiti pristupi problema, izlaska iz krize u kojoj smo mi bili, ali nemojte da procenjujemo dubinu krize u kojoj smo bili na početku tog procesa. Setite se jako dobro gde smo bili kada su bili izbori marta 2014. godine.Ja se sećam jako dobro dana, 15. jula sam dobio zaduženje vršioca dužnosti ministra finansija. Sutradan 16. jula me je Blumberg pitao za intervju i pitali su me - šta imate vi da ponudite od pozitivnih stvari koje će se dogoditi? Ja sam pogledao pogledao stvari koje se dešavaju i rekao sam im jednu od stvar, a to je, imamo već potpisan ugovor, očekujem da ćemo za mesec dana, i tako se i dogodilo, dobiti milijardu dolara iz prethodnog zajma koji je brat blizanac ovog zajma Ujedinjenih Arapskih Emirata.Odgovor je bio, i to možete da proverite u novinama, gospođa Filipović je napisala – to znači, analitičari mi kažu, to znači da će za 78 dana da odložite bankrot. To je bila percepcija tada. Mislim, percepcija je bila – brod curi, nalazi se pred hridinama i samo ćemo kupiti nekoliko dana života pred kraj. Znači, ne polazimo iz situacije u kojoj smo mogli da biramo, ne polazimo iz situacije u kojoj mi jedini u regionu dajemo nekome stimulaciju za nova radna mesta, to rade drugi. Ne polazimo od situacije u kojoj nemamo dug, pa se mi zadužujemo. Sve ovo je refinansiranje.Mi smo prošle godine, kada smo računali tzv. potrebu za bruto zaduženjem i onim što će biti neto na kraju godine, ispostavilo se da smo za milijardu i nešto smanjili potrebu za zaduživanjem. To nije dobro, ali ipak morate da nas čujete, kad kažemo - refinansiranje nije novo zaduživanje. Pa, nije realno da 24 milijarde platimo u jednoj godini, to svi znaju. Mi kažemo svake godine narednih pet, šest godina dospeva otprilike četiri, četiri i po milijarde dolara duga. Mi ćemo vraćati onoliko koliki nam bude suficit i koliko nam bude rastao društveni bruto proizvod, mi ćemo vraćati, ali ne možemo da vratimo odjednom. Znači, onaj deo koji ne vraćamo moramo da refinansiramo.Ono što mi pokušavamo da uradimo, to refinansiramo na najbolji mogući način, najduže, najkvalitetnije, po najnižim kamatnim stopama da bi trošak tog duga bio bliže nemačkom trošku duga koji je veći u procentima društvenog proizvoda od našeg, ali im je relativna cena duga mnogo manja, jer se zadužuju po mnogo nižim stopama, Mi upravo to želimo da uradimo. Vrlo je malo zemalja u svetu koje uopšte nemaju duga. Mi želimo da spustimo prosečnu cenu duga i prosečne kamatne stope sa spreda koji je bio 4%, 5%, da ga sad spustimo na ispod 2% ili 2%. Znači, ne može dug da nestane preko noći, ali možemo da permanentno svakog dana smanjujemo cenu tog zaduživanja i da izađemo na put u kome toga više neće biti.U onom delu gde vi pominjete čitav niz vinjeta i šta je interes ljudi, pazite, verujte mi, da nismo od toga pošli ne bismo ni pravili ovaj program. Cilj nam je posle tri godine da bude svima bolje, inače bi ovo bio čisti mazohizam. Zašto bismo mi išli u program koji nije popularan, ako nemamo cilj da izvučemo zemlju iz problema i to svi da osete. To apsolutno, pazite, ne bih pristao na takav program. Samo što neki ljudi misle da je moguće da to bude jednostavnije, bez žrtava, itd. Ja ne znam bolje. Mi smanjujemo zaduženost, mi smanjujemo zavisnost od stranih investitora i njihove samovolje, a nismo mi krivi za to. Mi smo nasledili situaciju u kojoj se sve to dogodilo.Da vam drugu stvar kažem. Predlažete da budemo deo evroazijskih integracija, pa sa njima kad radimo takođe se zadužujemo, ni oni ne mogu bez kapitala, pa i tamo uzimamo kredite. Evo vam kredit za ruske železnice, ni oni ne mogu bez toga. Tamo su gore kamatne stope nego ovde 4,1%. Deset godina su kredit koji je eksportni kredit ruske Vlade za ruske železnice, za izvođenje radova kod nas. To su uslovi, a ovo je 2,25% i slobodne su pare, a ono nisu slobodne pare. Nemojte da mislite, znači, ja vam kažem i Ruska Federacija je, poštujući iste principe, nam je rekla posle dve godine – izvinite, vama je propao program sa Fondom, mi nemamo više osnovu da vam produžavamo budžetsku podršku, i treću tranšu tog kredita su rekli – ukidamo. Znači, ista pravila ljudi poštuju.Sad ne govorimo o politici, govorimo čisto o gospodinu Siluanovu, o finansijskom delu Ruske Federacije koja se, čini mi se, da je dobro da se oni ponašaju predvidivo, racionalno itd. Nema tu besplatnog ručka, što bi rekli Amerikanci, verujte mi. Ja želim da mi sa najmanjim troškom iz toga izađemo. Da li ćemo pomagati selo? Pa da, ja mislim da treba, ali ne treba da bacamo pare na ekstenzivne subvencije koje su bile definisane u vreme socijalizma kad nam je trebalo ne znam koliko miliona žita za ostatak Jugoslavije. Mi imamo previše hrane u Srbiji.Mi treba da dajemo subvencije u poljoprivredi, i u Kraljevu između ostalog, da podržavamo ono gde se zarađuje veliki dohodak. Moj rođak, kaže mi, zarađuje osam hiljada evra po hektaru praveći lešnike, a na pšenici možete da zaradite najviše 500 evra. Pa sad vi vidite, da li hoćete da podržavamo stalnu proizvodnju pšenice. Nije ni to loše. Ili nam je cilj da idemo na visoko vrednije proizvode, organsku proizvodnju, da iskoristimo sve ono što imamo što je dobro. Prema tome, tu se mi potpuno slažemo, samo je pitanje koliko nam treba među koraka da od onoga gde smo danas, dođemo tamo gde želimo da budemo, a to nije preko noći verujte mi.Znači, mi smo, danas sam već pominjao, imali smo dug od 22 milijarde i 100 kad smo počeli ovaj program. Kada sam otišao u Vašington 1. oktobra da tražim podršku Fonda nam je ona bila bitna da bismo ubedili strane, kao što vam je potreban mentor kada radite doktorat, ne zato što ste vi glupi, nego zato što on vama na poverenje kada završite posle ćete imati kredibilitet, pre toga ga nemate. Mi smo u situaciji u kojoj se to sve dešavalo, morali da imamo mentora, figurativno rečeno i mi smo dobili mentora sa najvišeg nivoa, najkvalifikovaniji čovek u Fondu Dejvid Lipton se složio sa našim programom pre nego što ga je administracija Fonda i pogledala.Znači, mi smo išli na velika vrata sa velikim predlogom, da imamo realne strukturne probleme, pored makroekonomskih, makrofinansijskih. To je pod jedan. Pod dva, krenuli smo iz rupe, sem ovih finansijskih problema imali smo negativan privredni rast u tom trećem kvartalu. Setite se, poplave su bile, stalo je bilo sve, -3,5%, krenuli smo iz bunara i to suvog. Izašli smo sada na situaciju da možemo da razmišljamo o mnogim stvarima i sada nam se nude mnoge mogućnosti. Mi samo u okviru toga želimo.Treću stvar koju želim da vas zamolim kao ekonomista, a danas je gospodin Neđo Jovanović dobro to rekao, sa pravne strane, a to je uvek gledajte alternativu. Ako je alternativa da ne budemo u ovom sporazumu i da bez toga bude Kosovo bez zvezdice, za nas je gore da ne budemo nego da budemo. Znači to je suština.U svetu imate danas da možete da birate između opcija koje su pred vama. Najbolje bi bilo kada bismo mogli da vratimo točak istorije unazad i da biramo neki bolji momenat da sve ovo počinjemo, ali to se dogodilo, razumete? To je prošlo. Mi imamo samo šansu danas da je situacija u kojoj jesmo, vratimo ovoj zemlji sve što možemo. Neki ljudi to pokušavaju da vrate u institucijama, u pravnom statusu, a neki u ekonomiji.Zovu

da da ekonomski rast, da daje fiskalnu konsolidaciju i sve ostalo. Nije ovo idealan program, ali je ovo program koji je koristeći međunarodno iskustvo primenjen u Srbiji, dao rezultate koje daje.Da bi to uspelo,

Tu bismo trebali da se dogovorimo, tu ne treba da se jedni drugima protivrečimo, a u onim nijansama gde može i ovako i onako, tu možemo da raspravljamo koliko god želite. Ja sam spreman da razgovaramo, definisao sam razne strategije razvoja i primenjivao. Verujte mi, neke koje ima jako mnogo dobrih želja ne prolaze tako lako test primene. To je najgore od svega, kako jedan moj kolega kaže – projekt grejanja mora, kada dođete rano u sezoni na more pa je voda prehladna, projekt grejanja mora je jako prost, ali je primena teška. Hvala. **Maja

Reklamiram povredu člana 104. stav 2, gde se kaže – ako se primedba odnosi na neku poslaničku grupu ili na političku partiju, onda u ime te poslaničke grupe, odnosno partije odgovara predsednik poslaničke grupe.Vi

ovlašćeni predstavnik, ali nije predsednik, a Poslovnik je precizan i jasan. Nemam ništa protiv da koleginica brani stavove svoje političke partije, ali ipak moramo da se držimo Poslovnika.Da li je primedba bila na mestu ili nije, na to treba da odgovori predsednik poslaničke grupe. I ako je aršin za sve poslaničke grupe u skladu sa Poslovnikom, onda to mora da bude i poslanička grupa Srpske napredne stranke. Na stranu to što smo slušali po ko zna koji put tiradu ministra koji je nadmašio Povreda Poslovnika se ne odnosi na ministra i na način kako on izlaže.Svi

mikrofon.)Znam gospodine Mirčiću, poznajemo se dosta dugo, tako da znamo naše sposobnosti obostrano, nije problem.Hoćete da vam odgovorim? Moram da vam odgovorim.Znači, član 104. ste pravilno citirali, ali ono što ste izrekli nije na mestu, zato postoje i ovlašćeni. Ovlašćena je za ovu tačku ispred Srpske napredne stranke Aleksandra Tomić. Takođe, po našem Poslovniku crpi sva ovlašćenja šefa poslaničke grupe, koji, onda, ako su oboje u sali, ne može da odgovori.(Milorad replike na ovo. Znači, predsednik parlamenta vam odgovori, kaže svoj stav, a na vama je samo da glasamo ili ne. To je Poslovnik.Znači, nisam mogla da dozvolim Aleksandru Martinoviću da govori kada je tu ovlašćeni. Pročitajte Poslovnik i tu piše - ovlašćeni predstavnik crpi sva ovlašćenja, znači prava i obaveze šefa poslaničke grupe kada ovlasti drugog.Inače, postoje grupe koje baš zbog toga ne ovlaste nikoga i onda su tu šef i zamenik. Tačka.Da glasamo ili ne glasamo? Da glasamo, svakako.Vi nemate pravo na repliku nije bilo ničeg uvredljivog, niti pogrešnog tumačenja, ničega. Samo je odgovor. Hvala vam puno.

saopštila svoj stav preko naših kolega u dosadašnjoj raspravi, odnosno daće punu podršku predlozima potvrđivanja svih šest sporazuma ili ugovora, već zavisi o čemu se radi. Moje kolege su iznele argumentaciju zašto mi to želimo da podržimo, a ja ću se zadržati na samo još nekolik pitanja.Prvo, kada je u pitanju zajam od Fonda za razvoj Abu Dabija, želim da kažem da taj zajam u iznosu od milijardu dolara, odnosno u protivvrednosti milijardu dolara, posmatram kao domaćinsko poslovanje ili poštovanje, kako god hoćete, Vlade Srbije. Zašto? Zato što uzima jeftin kredit,

ili dolarske kredite ili izvršava dolarske obaveze. To je za mene domaćinsko poslovanje. Zašto? Zato što uzimanje tog kredita za refinansiranje, uzimanje tog kredita da bi se izmirio skup nije povećanje duga. to je štednja. Taj kredit omogućava da Srbija uštedi 50 miliona dolara.Šta to dalje znači? To znači da tih 50 miliona dolara, koje bi imale obavezu da vrate strane kredite sa visokim kamatama, može da uloži u kapitalne objekte, u privredni razvoj, u socijalnu politiku ili bilo šta drugo. To je dobro za Srbiju, to je domaćinski. Kao što je potvrda domaćinskog ponašanja i sprovođenje fiskalne konsolidacije u celini, realizacije i ekonomskih reformi. Vlada je postavila mnoge ekonomske ciljeve i sprovela ih.Izneću samo nekoliko argumenata koji će potvrditi da se i tu domaćinski ponašalo. Dakle, u ovoj godini javni dug je smanjen 650 miliona dolara, deficit je prepolovljen, stanje budžeta umesto očekivanih minus 900 miliona evra je plus 240 miliona evra. Ako se pri tome doda rast BDP, ako se pri tome

biće 70 koma nešto, onda su to vidljivi rezultati ove Vlade kada je u pitanju finansijska i ekonomska konsolidacija. Zato i ovaj kredit koji ide u pravcu tome da daljoj fiskalnoj i makroekonomskoj stabilnosti treba podržati, treba dati punu podršku, jer će uticati na unapređenje ekonomske situacije u celini i na ostvarivanje planiranog razvoja.Druga oblast koja govori o posvećenosti Vlade Srbije je zajam za Kraljevo, za saniranje posledica zemljotresa od 2010. godine, deo koji govori o posvećenosti Vlade socijalnoj politici i životu običnih ljudi, da tako kažem. Radi se o tome da će ovaj kredit omogućiti sređivanje naselja jednog u Kraljevu, koji podrazumeva rušenje 21 stambene zgrade koje su u nepopravljivoj stanju kao posledice zemljotresa, dobijanje stanova u četiri osmospratne zgrade za 366 porodica ili oko hiljadu stanovnika, trajno rešenje stambenog pitanja za te ljude koji će dobiti u vlasništvo stanove približno iste veličine, a oni koji su imali minimum, ispod socijalnog minimum kvadrata, koji su stanovali u stanovima ispod socijalnog minimuma imaće mogućnost da ili zakupe ili otkupe onu dodatnu površinu. Dakle, jedna briga o ljudima koja u svakom slučaju zaslužuje podršku.Vrlo kratko kada je u pitanju zajam koji se odnosi na podršku malim i srednjim preduzećima, mislim značajan zajam iz prostog razloga, iako je on u stvari podrška komercijalnim bankama da finansiraju pod povoljnim uslovima razvoj malih i srednjih preduzeća, one čak i preuzimaju rizik, mislim da je to veoma bitno u jednom drugom pravcu Vlade, a to je investicija i otvaranje novih radnih mesta. Zato ga treba podržati, jer mala i srednja preduzeća su glavni izvor zaposlenosti i ekonomskog rasta, rasta, i dalje će biti tako. Na njima se gradi ekonomska snaga, podiže preduzetništvo, otvaraju se radna mesta, što je i dalje uvek glavni i prioritetni cilj u ovoj Srbiji, doprinosi se rastru BDP, koji, kao što vidimo, uspešno ide ka trojci.Dakle, trojci.Dakle, vrlo je važno dati podršku tom zajmu da bi se podsticao razvoj malih i srednjih preduzeća. Ono što je još važnije je što je ovde polovina predviđena da se pod najpovoljnijim uslovima omogući mladima da mogu da osnivaju mala i srednja preduzeća. Zašto je to bitno? Bez obzira što je stopa nezaposlenosti smanjena, ipak je najveći broj mladih nezaposlenih. Zato treba dati punu podršku i ovome. Hvala lepo.

predlozi zakona o kojima danas raspravljamo svakako predstavljaju različitu interpretaciju onoga što treba da glasamo. I kada danas raspravljamo, u suštini radi se o različitom shvatanju ne suštine zakona, ne onoga o čemu ćemo glasati, već o različitim uslovima, odnosno okruženju u kojima ove zakone donosimo. Danas i pre nekoliko dana mogli smo da slušamo o različitom shvatanju makroekonomskih parametara u kojima se Srbija nalazi. Raspravljali smo o fiskalnoj politici i rezultatima fiskalne politike Vlade Srbije na javne finansije, kao i o globalnim kretanjima, odnosno, pre svega, bavili smo se finansijskim tržištima, visinom kamatne stope, valutnim odnosima, pravili percepciju, a iz te percepcije izvlačili svaki mogući poslovni i finansijski leveridž.Ono što je izvesno jeste svakako da je finansijska situacija danas u svetu prilično drugačija, gotovo neuobičajena u istoriji. Ovo je danas vreme koje ima svoj rok trajanja i teško će se ponovo desiti. Ako pođete od činjenice da su danas realne kamatne stope na finansijskom tržištu negativne, pa imate situaciju da su ne samo realne, nego i nominalne kamatne stope u minusu, danas je mesečni euribor minus 0,371, onda to govori o potpuno neuobičajenoj situaciji koja vlada na finansijskom tržištu.Da uprostim i objasnim. Nikada se u istoriji čovečanstva nije desilo da onaj ko ima resurse plaća za korišćenje svojih resursa. To je ono što se danas dešava na globalnom tržištu i to je ono što Vlada Srbije i Skupština Srbije treba da iskoriste. Naravno da su razlozi zašto je takva situacija brojni i naravno da možemo da govorimo o prekomernom štampanju novca, optimističkoj monetarnoj politici koja vlada u pojedinim zemljama, pre svega u četiri zemlje vučenja u jednom udruženju. Naravno da možemo da govorimo o postojanju špekulativnog novca, nagomilanom bogatstvu. Ali, šta god da je bio razlog niske cene kapitala na finansijskim tržištima, to treba da omogući državi Srbiji da kao i druge države što efikasnije koriste mehanizme koje danas imaju na raspolaganju.Kada govorimo o makroekonomskim parametrima, oni se u Srbiji mere sedamdesetak i to nije ništa novo. Ako pratite izveštaje Narodne banke, MMF-a, Svetske banke, Vlade, vi dobijate jasne statističke podatke i oko toga ne treba raspravljati. Ono što smo vrlo često u javnoj raspravi mogli da čujemo, to je da predstavnici pojedinih političkih stranaka, odnosno narodni poslanici, kada govore o makroekonomskim parametrima, govore o jednom makroekonomskom parametru. Tako možemo da slušamo da je u pojedinim trenucima u državi Srbiji bruto društveni proizvod rastao i nije ništa sporno, on može da raste. Još je Pol Samjuelson, govoreći o Kejnzovim modelima u svojoj, nagrađenoj Nobelovom nagradom, „Ekonomiji“ konstatovao da jedan makroekonomski parametar možete vrlo lako da pomerate gore ili dole, ali je suština sva tri makroekonomska parametra. Praktično, vi ste mogli da imate rast bruto društvenog proizvoda od 1,9% , a stopu inflacije od 6,5%.Srbija kao retko kada, odnosno kao nikada u svojoj istoriji, ima rast bruto društvenog proizvoda za 2016. ima stopu inflacije koja se nalazi na nivou evropske stope inflacije, a da vas podsetim da je Narodne banke Srbije za 2016. godinu projektovala inflaciju 4 plus-minus 1,5%. Imate Imate stopu nezaposlenosti koja se kreće negde na oko 15,2% i ubedljivo je najbolja od stope nezaposlenosti od 2007-2008. godine. To su makroekonomski okviri u kojima se država Srbija danas kreće.Ako pogledate rezultate fiskalne politike, onda imate prvi put

smo danas, posle godinu i po dana, došli do deficita države od 2,9%, ispunili uslove i da vam kažem da je predviđena stopa deficita za Evropsku uniju od 2,4, Znači, i po stopi deficita od koštanja države mi se nalazimo i u rangu smo Evropske unije.Kamatna stopa. Referentna kamatna stopa na nivou države Srbije danas je 4%, nikada manja u istoriji, bez bilo kakvih inflatornih očekivanja. To je drugi okvir, odnosno okvir funkcionisanja i rezultati fiskalne politike. Kada govorimo o stepenu zaduženosti, on se kreće na 70,8%. Toliko mali procenat javnog duga koji se smanjuje govori o dve stvari. Prvo, da bruto društveni proizvod raste, a on dovodi do procentualnog umanjenja, a istovremeno u apsolutnim iznosima nivo zaduženosti Srbije umanjen je za 600 miliona evra.Kada pogledate još jedan kriterijum, a to je stepen zaduženosti Srbije u odnosu na izvoz, možete da konstatujete takođe da Srbija nikada nije stajala bolje. To su globalni i makroekonomski uslovi sa rezultatima fiskalne politike u kojima stiže set od pet zakona o kojima danas raspravljamo. Praktično, u idealnim uslovima za zaduženje na globalnom finansijskom tržištu i u ne idealnim uslovima, ali nikada boljim.Ja sam ove zakone rangirao otprilike onako kako mislim da su značajni. Jedan od prvih zakona o kome treba da glasamo jeste svakako zakon za izgradnju zatvora u gradu Kragujevcu, odnosno kazneno-popravne ustanove od 17 miliona evra. Radi se o paketu projekta od 30 miliona evra. Projekat je krenuo da se realizuje u februaru 2012. godine. To je nastavak rešavanja ključnih problema u toj oblasti. Sličan zatvor je napravljen i u Pančevu. Javna nabavka po ovom zakonu biće urađena na osnovu odluke koju donese onaj ko daje finansijska sredstva, grad Kragujevac dobija investicije od 30 miliona evra. miliona evra u grad Kragujevac svakako je deo projekta koji podrazumeva da Kragujevac ostane centar administrativne regije, pri čemu treba da naglasimo da grad Kragujevac vrlo brzo, Skupština grada Kragujevca je donela odluku da opredeli lokaciju za izgradnju Palate pravde i to će biti nastavak tog trenda.Drugi zakon je zakon o Apeks kreditu. U pravu su narodni poslanici koji kažu da je to peti kredit koji stiže ovakvog oblika. Radi se o drugoj tranši petog Apeks kredita i radi se o malim i srednjim preduzećima. Visina korišćenih sredstava je 150 miliona evra. Mi smo već povukli prvu tranšu od 150 miliona evra. Posle ove tranše od 150 miliona evra povući ćemo i treću tranšu od 200 miliona evra. Znači, peti put, Savezna Republika Jugoslavija, SFRJ, država Srbija uzima ovakav kredit. Kredit je izuzetno povoljan. Radi se o razvoju malih i srednjih preduzeća. Nesporno je kamatna stopa na bankarskom tržištu u ovom trenutku jeste niska.

Ovaj kredit ide direktno od onoga ko daje kredit, preko agenta Narodne banke Srbije, do poslovnih banaka, malih i srednjih preduzeća koja će dobiti finansijska sredstva za razvoj osnovnih sredstava, obrtnih sredstava, za nove projekte sa posebnim osvrtom, što je definisano u ugovoru, na mlade Zapadnog Balkana.Ne postoji nikakva mogućnost bilo kakve zloupotrebe. Ovaj kredit je potpuno fiskalno neutralan, što se tiče budžeta Republike Srbije. Odgovornost za funkcionisanje kredita preuzimaju poslovne banke. Ako poslovne banke od malih i srednjih preduzeća ne naplate finansijska sredstva, to će ići na njihova rizična potraživanja.Treći kredit se odnosi na izgradnju 366 stanova u Kraljevu. Praktično, osam miliona evra u dve tranše će biti povučeno za jednu socijalnu politiku i rešavanje problema koji nije rešen još od vremena zemljotresa u Kraljevu.Kada smo 2014. godine donosili budžet i ulazili u fiskalnu reformu, gospodin Vujović je predložio zakon o budžetskom sistemu i tada smo rekli da država Srbija mora da ima administraciju koja treba da se kreće u okvirima od cene za rashode za zaposlene od 7% od bruto domaćeg proizvoda. U budžetu Republike Srbije taj iznos je negde oko 24-25%. Znači, država Srbija mora da shvati da ono što im pruža javni sektor ne može da košta više od 7% bruto domaćeg proizvoda jer sva veća cena podrazumeva smanjenje konkurentne sposobnosti privrede države Srbije. Zakon od 69 miliona evra podrazumeva da pokušavamo da uredimo državnu administraciju koja nije reformisana, koja se reformiše, koja ima mentalni sklop koji podrazumeva da mi ne možemo da shvatimo da socijalizma u javnim preduzećima više nema.Realni sektor ne može da izdrži i privreda ne može da izdrži, i poljoprivrednici ne mogu da izdrže da cena zaposlenih u javnom sektoru bude veća od 7%. To je direktan udar na njihovu efikasnost, efektivnost i to podrazumeva da ako možete, nije sporno, da rashodi za zaposlene u javnom sektoru budu veći od 7%, ali će vam konkurentska sposobnost privrede biti mnogo manja.I, poslednji kredit od milijardu evra, koji dobijamo, jeste u stvari „heč“ fond. Milijardu evra ćemo provlačiti u narednih, pa praktično dve, tri godine, na svakih šest meseci, ako budemo efikasni i efektivni, provlačićemo po 200 miliona dolara, suštinski „heč“ fond koji će nam omogućiti efikasnije funkcionisanje i bolje obezbeđenje budžeta.Kada sam danas govorio o zakonima, uglavnom nisam govorio ni o jednom uslovu koji dobijamo iz ovih kredita. Zašto? Zato što su ovi krediti prilično jedinstveni. Ako imate toliko nisu kamatnu stopu, da se ona kreće od 0,71 ili za 2,25, a inflacija u EU koja je planirana na 0,2 a biće 0,4 zbog rasta cene nafte, tako kaže prognoza, vi u stvari imate kamatnu stopu od 0,4, odnosno 1,8.Da li ikada postoji kamatna stopa, za državu Srbiju, sa ovakvim referncijalima i ovakvim funkcionisanjem da je ovoliko niska? Da li se to ikada desilo? Praktično, ostali uslovi povlačenja sredstava, kada ćemo povlačiti sve ostalo što se tiče kredita, bez obzira da li vam kredit daje Evropska investiciona banka, Banka saveta Evrope za razvoj, Evropska banka za obnovu i razvoj, ili Fond za razvoj Abu Dabija, gotovo identičan, uslovi gotovo savršeni, kao da imate kreditni rejting A A A.Šta to znači? Da mere Vlade Republike Srbije u funkcionisanju fiskalne konsolidacije i makroekonomski parametri ulivaju poverenje sa različitih delova investitorima, iz različitih delova sveta, da veruju u ono što radi Vlada Republike Srbije i što radi premijer Republike Srbije. Prosto, ne bi oni svoja sredstva plasirali na ovakav način, a da vas podsetim da je samo letos, jedna nama susedna zemlja u EU nije povukla finansijska sredstva zato što su kamatne stope bile za nju u tom trenutku neprihvatljive. Kretale su se od 4% pa do 5%. Znači,

da nikada nije lako zaduživati se, nije nikad lako uzeti kredit. U ekonomskoj teoriji kredit podrazumeva da je to problem, a problem je zato što plaćate cenu. Cena kredita je kamata, na odloženo, vi hoćete da imate trenutnu korist od prihoda koju će te ostvariti u budućnosti to je kamata, ali kada vi imate kamatu koja je toliko niska, da praktično ne predstavlja nikakvu cenu za vaše funkcionisanje, onda je sasvim normalno da koristite te mehanizma koji vam stoje na raspolaganju danas na finansijskom tržištu.Koji su razlozi zbog toga, nije stvar Skupštine Srbije da raspravlja. Stvar Skupštine Srbije jeste da što može više iskoristi mehanizme koje ćete omogućiti građanima Srbije da budu efikasniji, bolji, da ekonomski poredak u Srbiji bude kvalitetniji. Ono što je bitno, mislim da je suština ovih pet zakona, u stvari je u jednoj rečenici. Srbija danas počinje da liči na druge zemlje u EU, razvijene zemlje. Postajemo kao drugi, možemo da se zadužimo u istim kreditnim uslovima, po kojima se zadužuju i najbolje zemlje, da nemamo kamatnu stopu od 6,7 i više procenata.Zato

Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Aleksandra Đurović, a neka se pripremi narodni poslanik Branislav Mihajlović. Izvolite. Poštovani predsedavajući, ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, moj kolega je upravo govorio o pet zakona o potvrđivanju Ja ću da govorim o ovom šestom, dakle o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o formiranju Fonda za zapadni Balkan, sa statutom Fonda za zapadni Balkan.Ovaj Predlog zakona je bio i tema rasprave i na Odboru za spoljne poslove i već tada smo mogli da vidimo da je to tema koja će biti najviše ispolitizovana. Neke osnovne stvari vidimo u predlogu, u obrazloženju predloga ovog sporazuma, jeste da je napravljen po modelu Višegradske grupe koji se tiče saradnje i povezivanja civilnog društva, akademskog sektora, povezivanje građana u pogledu saradnje kulture, obrazovanja, razmene mladih.Oko finansiranja vidimo da su osnove finansiranja tiču jednake kontribucije strana potpisnica, po 30 hiljada evra i 80 hiljada evra od strane Višegradske grupe. Ako uporedimo to sa Višegradskom grupom kada je formiran Fond višegradske grupe, vidimo da su oni tada, njihova kontribucija iznosila 250 hiljada evra, a sada je po dva miliona evra. Dakle, oni su višestruko povećali taj početni iznos kontribucije jer su svakako videli da jedan ovakav način udruživanja je i te kako i ekonomski i na svaki drugi način isplativ i sada je to fond, ozbiljan fond sa kojim oni raspolažu.Što se tiče potpisnika, vidimo da su potpisnici pet država i Kosovo. Dakle, apsolutno je jasno da kada pogledamo ceo tekst sporazuma da je Kosovo predstavljeno asimetrično u odnosu na države potpisnice. Sasvim jasno je definisano da je Kosovo teritorija pod međunarodnom upravom u sastavu Republike Srbije i Kosovo sa fusnotom je upravo način striktno poštovanja dogovora o regionalnom predstavljanju i saradnji.U svakom paragrafu gde se pominje Kosovo, pa i u onom delu koji je predviđen za potpise država i članica koji su pristupili Fondu za zapadni Balkan, jasno stoji zvezdica sa fusnotom gde je jasno navedeno da ovaj naziv ne utiče na poziciju o statusu i skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 i mišljenje Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.Dakle, Kosova.Dakle, upravo ovaj tekst stoji na svakom mestu gde se pominje Kosovo. Sasvim je jasno, i kroz interpretativnu izjavu koju je Republika Srbija dala da ne bi došlo do pogrešnog tumačenja, da Kosovo nije tretirano kao država. Mi smo ovde imali priliku da čujemo, da su nas optuživali kako potpisivanjem jednog ovakvog sporazuma, odnosno glasanjem za potvrđivanje jednog ovakvog sporazuma mi priznajemo nezavisnost Kosova.Takođe, su nas optuživali sve koji budemo glasali u prilog ovakvom sporazumu da to predstavlja izdaju. To je apsolutno jedno zlonamerno tumačenje koje ima jasan cilj samo slanje poruka biračima bez obzira na posledice. A posledice mogu biti takve da građani koji žive na teritoriji Kosova i Metohije zaista poveruju da je to istina. Iako ja ne sumnjam ni na koji način na inteligenciju naših građana koji su na izborima ove godine svojim glasovima koje su dali u velikoj većini SNS pokazali kako takve vrste izjava, zapaljivih izjava koje se šalju, najčešće upravo odavde iz Beograda u stvari nemaju za cilj da pomognu našim građanima da žive bezbednije i sigurnije na teritoriji Kosova i Metohije.Ako pojedinci ovde tumače ovaj sporazum kao potpisivanje Srbije ispod teksta ovog sporazuma, kao priznanje nezavisnosti Kosova, kako možemo onda da kažemo da one zemlje koje su potpisale takođe ovaj sporazum, a koje su priznale jednoglasno proglašeno nezavisno Kosovo, kao što su Albanije, Makedonija i Crna Gora, potpisali su se upravo tamo gde je Kosovo navedeno sa zvezdicom i sa ovim tekstom koje upućuje na Rezoluciju Saveta bezbednosti 1244. Da li to znači da one priznaju da Kosovo nije država iako su njihove vlade pre toga priznale Kosovo. Da li predstavnici Prištine koji su se potpisali takođe ovde kod Kosovo sa zvezdicom, da li oni takođe prihvataju to da oni nisu država, već su teritorija pod međunarodnom upravom u sastavu Republike Srbije. Upravo je ta interpretacija u fusnoti koju možemo da pročitamo.Mi moramo da se krećemo u granicama onoga što je realno i što je moguće, a ne u granicama nemogućeg. Mi se sada ne nalazimo u 1996. godini, 2006. godini, i obaveza svih nas je da se borimo za naše nacionalne interese u granicama mogućeg.Svi poslanici koji učestvuju u radu različitih međunarodnih parlamentarnih organizacija, ako govorimo iz parlamenta o tome, znaju jako dobro kako je jako teško boriti se za naše nacionalne interese kada pređete granice ove zemlje i odete u inostranstvo, usled brojnih pokušaja prijatelja i promotera nezavisnosti Kosova da se izbore za neka njihova prava i neke njihove interese.Ja predvodim delegaciju u Savetu Evrope od 2012. godine i mogu da kažem da su ove godine posebno intenzivni razni pokušaji da se daju određena prava delegaciji kosovskog parlamenta u Skupštini Saveta Evrope, pa smo se mi u januaru mesecu, kada je usvajana Rezolucija o Kosovu sa zvezdicom, susretali smo se sa različitim amandmanima koji su želeli da pomognu u stavovima kosovskih predstavnika, pa su bili amandmani koji su želeli da izbrišu iz te rezolucije obavezu formiranja Zajednice srpskih opština, pa su želeli da izbrišu činjenicu da je njihov zahtev u UNESKO odbijen.Iako su to neke stvari za koje svi mi ovde kada o tome razgovaramo mislimo da je to nešto što je nesporno, nešto što je faktičko stanje, kada dođete u Strazbur, onda vidite te amandmane i onda u plenumu u Strazburu te amandmane ne predstavlja šef delegacije Albanije, recimo, nego ih predstavlja šef delegacije Švedske i kada prilikom glasanja u plenumu vidite da je razlika od svega nekoliko glasova bila u prilog odbrane naših stanova, onda shvatite kako je to jedna teška borba ne samo za nas koji radimo u parlamentarnim organizacijama, svakako manja u odnosu na predstavnike države koji idu u Brisel da se bore za naša prava i koliko je svaki paragraf i svaka rečenica za koju se izbor plod jednog teškog rada.Ako rada.Ako pogledamo kako na sve ovo gledaju građani koji žive na teritoriji KiM srpske nacionalnosti, posebno srpske nacionalnosti, oni koji žive na teritoriji gde su u manjini, oni sigurna sam da s puno pažnje gledaju kakav je naš dijalog sa predstavnicima Albanaca. Upravo od sadržine tog dijaloga i da li ga ima uopšte zavisi način na koji će oni da žive, da li će da žive sigurnije i kvalitetnije, ili će da imaju brojne probleme. To je ono što mi treba da imamo uvek na umu.Patriotizam nije davati zapaljive izjave u sred Beograda, već je patriotizam boriti se za prava Srba, za kvalitetniji i bolji život kako u Beogradu, tako i na teritoriji KiM, i to je u stvari patriotizam na delu.Isključivanjem sebe kao države iz ovakvih regionalnih inicijativa, mi svakako ne možemo da se izborimo za naše nacionalne interese, jer ako pogledamo šta je alternativa bila potpisivanju ovakvog sporazuma, alternativa je bila da ga Srbija ne potpiše, ali sam onda sigurna da bi tamo stajalo – republika Kosovo. Da li je to nešto što je u našem nacionalnom interesu? Ja bih rekla da nije i da je jako važno što je Srbija uspela da se izbori da ovaj sporazum, tekst ovog sporazuma bude formulisan upravo na način na koji jeste, a to je da Kosovo bude predstavljeno tako da je svima jasno koji su potpisali i svima nama koji pročitamo pažljivo ovaj tekst jasno je da Kosovo nije tretirano kao država.Ovo je jedan kontinuirani proces pomirenja koji traje još od 2000. godine kada smo imali priliku da vidimo formiranje Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, pa je onda došao i Regionalni savet za saradnju, pa Berlinski proces i sada imamo i ovaj Sporazum o osnivanju Fonda za zapadni Balkan. To je sve u smislu dobrosusedske saradnje, regionalne povezanosti i svakako, postoje još dva izuzetno važna razloga zašto je važno da postoji kvalitet dijaloga na ovom prostoru. Jedan je sa ekonomske strane gledano, a to je da imamo najveći suficit kao zemlja sa državama regiona i da svaka od država pojedinačno predstavlja jedno malo tržište, svi zajedno kada nastupimo i kada se udružimo, onda smo ipak jedno ozbiljnije tržište, da bismo bili privlačni stranim investitorima. Drugi izuzetno važan razlog je bezbednosni razlog, jer upravo u vreme u kojem živimo, a to su brojne pretnje terorizma svuda u Evropi, ne samo u našem regionu, jako je važno da postoji kvalitetan dijalog sa svima u okruženju kako bismo mogli na pravi i preventivan način da reagujemo na sve potencijalne pretnje.Tako da, ja ću svakako u danu za glasanje i ovaj sporazum i ove prethodne sporazume, dakle, svih šest sporazuma koja su tema današnje rasprave da podržim. Hvala.

2011. je probijena zakonska granica zaduživanja od 45% i od tada javni dug stalno i permanentno u kontinuitetu raste do današnjeg dana. On sada iznosi negde između 24 i 25 milijardi dolara i sa svim ovim zaduženjima, ovih pet zakona koje ovih dana usvajamo, koji iznose milijardu i 280 miliona dolara, to će se približiti približiti granici od 26 milijardi dolara.U ovoj sali ministar Vujović je pre dve nedelje rekao da je učešće Vlade u ovom dugu od 2012. godine do danas negde 9,3 milijarde. Sa ovih milijardu i 280 to učešće se diže na nekih 10,5 10,5 milijardi dolara, ili proporcionalno, od 10 dolara zaduženja, četiri dolara je napravila

nekontrolisanog rasta javnog duga, postavlja se pitanje – da li u ovoj zemlji postoji dugoročna strategija upravljanja javnim dugom? Ja nisam mogao da nađem nigde tu strategiju i smatram da ona i ne postoji. Uprava za javni dug je izdala kratkoročnu trogodišnju strategiju, gde se kaže 2016. – 2018. godine javni dug mora ostati u granicama ispod 76%.Postavlja se osnovno pitanje – koji je stepen održivosti dugoročne politike zaduživanja? I tu nemamo jasan odgovor. odgovor. Iz toga proizilazi još važnije pitanje, održivost ekonomskog razvoja zemlje, jer opšte je poznato da rast javnog duga povećava ekonomsku nestabilnost i opasnost po ekonomski razvoj zemlje.Prema tome, rast javnog duga guši ekonomski napredak zemlje i povećava opštu finansijsku nestabilnost, da ne kažem i onaj treći faktor, da otvara vrata za korupciju na najvišem nivou.Prema tome, postavljam pitanje ministru da li se vi i nova Vlada osećate odgovornim za permanentni i protivzakonit rast javnog duga, nedostatak dugoročne strategije upravljanja javnim dugom i vođenje zemlje u sve veću ekonomsku nestabilnost kao posledicu?Da zaključim, nova zaduživanja i rast javnog duga u situaciji kada je javni dug skoro duplo veći od zakonom dozvoljenih 45% BDP, bez dugoročne strategije vraćanja tog duga, ja smatram direktno uperenim protiv vitalnih interesa ovog naroda. Hvala. **Dušan Vujović** Ne volim da polemišem, ali termin nezakonit, termin koji vi koristite nije adekvatan. Vaša računica je potpuno pogrešna. Mi ćemo ovih dana finalizovati fiskalnu strategiju koja će dati kompletnu projekciju kretanja javnog duga, uzimajući u obzir otplate postojećeg duga po dinamici dospevanja, uzimanja novog zaduživanja, plaćanja svih kamata, svih obaveza, servisiranje svih postojećih kredita i otplata ovih hartija koje je država izdala. Tamo imate detaljan … prošlogodišnju strategiju, da pogledate detaljno. To je mnogo komplikovanija računica koju ste vi uradili, da ste uzeli postojeću svotu i njoj dodali zbir svih ovih zajmova. To možda vama deluje da je tačno, ali to je potpuno pogrešno. Zbir tih cifara daje tu cifru, ali to nije stanje duga 31.12.2018. godine, kada će se završiti povlačenje ovog kredita, pod jedan.Pod dva, šta znači nezakonito? Podsećam ali pošto je to ozbiljna tema i pošto ljudi gledaju, tema glasi ovako – mi smo definisali u Zakonu o budžetskom sistemu 45% učešća duga u društvenom proizvodu kao održivi nivo duga, imajući u vidu cenu duga tada, imajući u vidu naše potrebe i nivo deficita, imajući u vidu sve ostalo.U međuvremenu mi već analitički godinu i po dana ciljamo Mastriht, 60%. Treba da promenimo Zakon o budžetskom sistemu i da to prilagodimo. Mi smo danas toliko blizu trošku zaduživanja zapadne Evrope da nema više nikakve potrebe da sebi stavljamo to dopunsko ograničenje. Tada ljudi nisu znali na koji način da ograniče rizik od zaduživanja, pa su rekli pošto vam je cena duga velika, održivi nivo duga je 45%.Vraćam vas se sad na diskusiju, ono što sam već jedanput rekao. Da pojednostavimo stvar, učešće duga u društvenom proizvodu, što je ključna mera, će početi da pada onog trenutka kada budemo imali dva ključna elementa te formule koji smanjuju dug. Jedan element te formule se zove primarni bilans, koji je ove godine pozitivan i biće pozitivan ove godine ako je deficit 80 milijardi, a kamate su 140, biće 60 milijardi dinara pozitivan primarni bilans. To vam već smanjuje dug, jer vi manje trošite, trošite deo kamata, to je prvi element.Drugi element, ako vam je prošla kamata manja od prirasta društvenog proizvoda, vrlo jednostavno, za sledeću godinu projektujemo 3% rasta društvenog proizvoda. Društveni proizvod je po našim projekcijama za sledeću godinu 4.400 milijardi dinara bez tri milijarde, 4.397 puta 3% dobićete znači oko 132 milijarde. To je prirast društvenog proizvoda. Ako spustimo trošak kamata ispod 132 milijarde nama je i taj element pozitivan. Znači, tada će po oba elementa početi da pada učešće duga u društvenom proizvodu.Mene ista stvar brine kao i vas, ali dajte da koristimo računicu. Zato pravimo fiskalnu strategiju koja ima jedan ceo segment koji se odnosi na projekcije duga i prelazak na putanju koja nas do neke 2022. godine vodi na nivo Mastrihta i ispod. Hvala lepo.

Zahvaljujem, uvažena predsednice.Gospodine ministre, koleginice i kolege, nakon iscrpnih govora koleginice Aleksandre Đurović i kolege Gorana Kovačevića, ja ću se stvarno usmeriti samo na jednu tačku dnevnog reda. S tim što ću napomenuti,

u uništenoj privredi, bez industrije, bez ičega, sa velikim dugovima i svi ovi zajmovi su upravo pokušaj da pokrenemo i svoju industriju, da pokrenemo i neke druge segmente našeg života, pa na kraju krajeva te zatvorske jedinice i kapacitete da dovedemo pravoj nameni.Ono o čemu ću ja govoriti danas, pre svega, je zajam između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, a tiče se grada Kraljeva. Posebno mi je zadovoljstvo da, nakon tri godine, posle inicijative kolege poslanika Ivana Jovanovića i mene, odnosno moje malenkosti, dolazimo do finalizacije i do završetka jednog mnogo dobrog projekta.Te 2013. godine uvažen je amandman na budžet Republike Srbije i, zahvaljujući razumevanju tadašnjeg ministra Lazara Krstića i čoveka koji je mnogo vremena proveo u Kraljevu nakon zemljotresa, nekih tri do četiri meseca, tada potpredsednika, odnosno prvog potpredsednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića, mi smo, iako je na Odboru za finansije i budžet odbijen amandman, ugradili amandman u Predlog zakona o budžetu i 2014. godine u januaru mesecu Razvojna banka Saveta Evrope je potpisala Protokol i krenuli smo u realizaciju velikog i dobrog projekta za grad Kraljevo.Čudno je reći da ovaj projekat vrednosti 14,2 miliona evra je nešto najveće od 70-ih godina prošlog veka šta se čini i šta se radi u gradu Kraljevu. Meni bi bilo mnogo veće zadovoljstvo da je to nekakav industrijski kapacitet, ali s obzirom da sam detinjstvo i mladost proveo u tom delu grada, u Dositejevoj ulici, i radi se o urbanoj regeneraciji Dositejeve ulice, mogu vam reći da će to biti jedan prekrasan deo grada Kraljeva, gde u ovom trenutku žive ljudi koji žive u zgradama koje su napravljene 30-ih godina prošlog veka, i to su bile pre svega samački stanovi za radnike ondašnje fabrike aviona, pa nakon toga su tu živeli radnici fabrike vagona i radnici „Magnohroma“ u Kraljevu.Ako vam kažem da većina tih stanova nema svoje kupatilo, da nema svoj ve-ce, da su to stanovi površine od 12 kvadrata gde žive porodice i da na jednom spratu imate jedan toalet i jedan tuš, možete zamisliti šta znači za te ljude, a njih ima više od hiljadu, tj. 366 porodica koje će rešiti na pravi način svoje egzistencijalne probleme.Nekome

Mogu vam reći da je to bio veliki projekat i treba pohvaliti grad Kraljevo i Jedinicu za projekte grada Kraljeva koja je uspela da, od nekih 365, 366 porodica, pomenuo sam, 2012. godine 112 je bilo samo u katastru ucrtanih i uvedenih listova. Za ovo vreme, mi smo uspeli to da uradimo za 325 stambenih jedinica, što je jedan veliki uspeh.Takođe, to je deo grada u kome su sve srednje škole i veliki broj osnovnih škola. Ta prva faza u vrednosti od 14,2 miliona evra… I ako se to bude pokazalo kako treba, a sigurno će se pokazati, obzirom da takve projekte smo već, nismo mi, ali Banka Saveta Evrope već je radila u Turskoj i Španija i pokazalo se kao dosta dobro rešenje i u nekoj perspektivi je da to bude prva faza od četiri faze uređenja Dositejeve ulice.S obzirom da ima nas Kraljevčana koji treba još da govorimo o ovoj temi, ja ću ovde završiti i u danu za glasanje, u svakom slučaju, glasaću za svih šest zakonskih predloga. **Maja Hvala, uvažena predsedavajuća.Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, želim danas da govorim o Fondu za zapadni Balkan. Svi dobronamerni ljudi u našoj zemlji znaju kakve smo probleme imali u ovom regionu, na zapadnom Balkanu u prethodnih 20, 30 ili možda 50, 60 godina unazad. Svi znamo koliko je to unazadilo države regiona, koliko je ljudi zbog problema koji su iza nas ostalo bez posla, bez fabrika, koliko je ljudi u različitim sukobima stradalo. Mislim da su ovakve ideje i inicijative, kao što je osnivanje Fonda za zapadni Balkan, upravo oni koraci koji su nam potrebni. To su koraci koji podržavaju svi ljudi u našoj zemlji i u drugim okolnim zemljama koji su spremni da gledaju u budućnosti, koji su spremni da učestvuju u jednom projektu napretka Balkana, Balkana kao centra privrednog razvoja u Evropi, kao motora, kao privrednog pokretača razvoja ovog dela Evrope i sveta.Čuo

Dok su neki kod nas čekali da svet propadne, da Evropa nestane, prodali smo samo mi.Sada kada hoćemo da Srbiju vodimo u budućnost, sada kada hoćemo da otvaramo fabrike i kada se otvaraju fabrike, sada kada se konačno rade putevi, sada kada je u Srbiji sve više zaposlenih, a sve manje nezaposlenih, sada kada se ostvaruju takvi ekonomski rezultati da imamo mogućnost da na zdravim osnovama podižemo i plate u javnom sektoru i penzije, kada imamo mogućnost da pomognemo svim slojevima našeg stanovništva, neki bi hteli da to zaustave, pa bi hteli da nas vrate nazad. Možda bi hteli ponovo da vode Srbiju u nesreću, da vode Srbiju u proces iz koga verujem da se ne bi nikada izvukli.Zato je fond za zapadni Balkan nešto što moramo svi zajedno da podržimo i bar oko toga, oko zajedničke budućnosti Srbije, oko privrednog napretka, oko ekonomije, oko interesa za svakog građanina, bez obzira za koju je stranku na ovim, prethodnim ili nekim ranijim izborima glasalo, ovaj fond je simbolika razvoja i napretka našeg regiona, i uveren sam da ako ima imalo razuma, ako ima malo dobre volje da osnivanje tog fonda moramo da podržimo svi u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Hvala

pročitam.„Dostavite projekte, mi ćemo dati pare za uređenje fasada, nemojmo da dajemo novac i da nam nestaje u ćupu. Dajte projekte, mi ćemo pratiti i moramo da budemo strogi da ne bi upali u problem“. Ovo je izjavio gospodin Aleksandar Vučić, premijer Srbije na zasedanju Vlade u Nišu u razgovoru sa čelnicima gradske opštine Niš.Mogla bih da se složim sa ovim, međutim, ovde ispred sebe imamo dva sporazuma, predlozi zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma LD1830 vezanog za izgradnju stambenih objekata za 366 porodica čiji su stanovi oštećeni u Kraljevu tokom zemljotresa i sporazum LD1768 iz 2012. izgradnja i opremanje nove zatvorske jedinice kapaciteta 400 osuđenih lica u Kragujevcu.Vezano sa tim ja postavljam sledeća pitanja. Da li imamo projekte na osnovu kojih je definisana visina investicije koja se delom finansira iz zajma? Ukoliko postoje projekti, zašto javnosti nisu izloženi na uvid, kao i dinamički plan realizacije istih? Kolika je površina parcele na kojoj će se izvoditi objekti, a pre svega, u čijem je vlasništvu zemljište na kome će se izvoditi objekti? Da li je možda u vojnoj svojini, u privatnoj? To su sve veoma važna pitanja. Šta je sa pripadajućom infrastrukturom?Za oba ova projekta je dat tabelarni prikaz troškova. Ukoliko bi izvršili uporednu analizu troškova izraženu procentualno, doći ćemo do niza nelogičnosti, a pre svega u troškovima za zemljište, gde je od ukupne investicije za zemljište potrebno 7%, 8% za projekat u Kraljevu, odnosno 17,96% za projekat u Kragujevcu. Hipotetički to može da bude i sasvim korektan troškovnik, ali mi to zaista ne znamo bez projekata.Ukoliko nemamo projekte, nemamo mehanizme da vas pratimo. Nemamo mehanizme da budemo strogi. Šta nam može biti garancija da novac neće završiti u ćupu i to ne samo za deo koji se povlači iz kredita, već i za celokupnu investiciju? Bez projekata, ja kao ozbiljan i odgovoran građanin Srbije, kao ozbiljan i odgovorni narodni poslanik, sa sigurnošću mogu da izjavim, da su ovi predlozi zakona nedovoljno definisani, te tako i u potpunosti neprihvatljivi. Hvala vam najlepše.

danas je pred nama, između ostalog, i Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, a koji se odnosi na program modernizacije i optimizacije javne uprave.Reforma uprave.Reforma javne uprave je jedna od najvažnijih reformskih oblasti. U procesu reforme javne uprave postoji pravni okvir za delovanje sistema državne uprave i lokalne samouprave. Usvojeni su mnogi propisi koji određuju pravac daljih promena. U Srbiji postoji Strategija reforme javne uprave koja se primenjuje u skladu sa Akcionim planom za njeno sprovođenje koji je donet za period od 2015. do 2017. godine. Prioriteti su postavljeni, bolja organizacija i funkcionisanje sistema državne uprave, bolje upravljanje ljudskim resursima, bolje upravljanje javnim nabavkama, viši stepen pravne sigurnosti, a naročito bolji kvalitet usluga koje će pružati državni organi.Za realizaciju prioriteta biće nadležno Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uz pomoć Ministarstva finansija, kao i odgovarajućih drugih nadležnih državnih organa. Reforma javne uprave ima za cilj obezbeđenje poštovanja principa dobre uprave, kao što su odgovornost, transparentnost, organizacioni kapaciteti, pouzdanost, učešće građana i finansijska održivost.Finansijsku podršku u vidu zajma za ovakav vid sprovođenja strategije daje Svetska banka i to za finansiranje programa modernizacije i optimizacije javne uprave u iznosu od 69 miliona evra. Zakonom o budžetu za 2016. godinu predviđeno je zaduživanje Republike Srbije kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj, upravo za finansiranje ovakvog projekta. Rok otplate zajma je 17 godina, a Srbija će vratiti zajam u 24 uzastopne polugodišnje rate, počevši od 15. aprila 2021. godine.U programu je akcenat stavljen naročito na dve oblasti koje se nalaze i u akcionom planu, a to su uspostavljanje usklađenog javnoslužbeničkog sistema zasnovanog na zaslugama i unapređenje upravljanja ljudskim resursima i unapređenje upravljanja javnim finansijama i javnim nabavkama.Ono što bih možda istakla kao dobro jeste da se kroz ovaj program pojmu državne uprave daje širi značaj. Naime, prema Zakonu o državnoj upravi pojam državne uprave obuhvata ministarstva, organe uprave u sastavu ministarstava i posebne organizacije, dok kroz ovaj program pojam državne uprave dobija širi značaj, tu sada figurira pojam javne uprave koja pored državne uprave obuhvata i javne službe, javne agencije i jedinice lokalne samouprave. Mislim da je ovo dobar način za njihovo direktno uključivanje u procese koji su vrlo važni.Vlada važni.Vlada Srbije pokazuje posvećenost sprovođenju teških ali jako važnih reformi za unapređenje efikasnosti javne uprave. To će doprineti boljoj upotrebi ograničenih budžetskih sredstava, kako bi se stvorio prostor za ulaganje u važnu infrastrukturu.Modernizacija javne uprave je nužna jer će država na taj način postati pravi servis građana. Uz promene strukture zaposlenosti i prilagođavanja novim potrebama, promeniće se način na koji se pružaju javne usluge, a uz to će se i javna potrošnja svesti u održive okvire.Kako Narodna skupština Republike Srbije odlučuje o zaduživanju Republike Srbije i potvrđuje međunarodne ugovore, onda kada je zakonom predviđeno njihovo potvrđivanje, a naročito kada se ti ugovori odnose na preuzimanje finansijskih obaveza za Republiku Srbiju, ovaj predlog se danas našao pred nama i ja ću danu za glasanje podržati spremnost Vlade da u ovom smislu nastavi sa reformama. Hvala. Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ekonomski oporavak, u koji je ova Vlada snažno krenula nakon 2012. godine, verujem da možemo da podelimo na dva ekonomska fronta - politiku stabilizacije i politiku ekonomskog rasta, i na svakom od ova dva ekonomska fronta smo ostvarili značajne rezultate, dakle, od sprečavanja bankrota, sa jedne strane do značajnog procenta rasta koji je zabeležen u ovoj godini.Da se nastavilo sa onim trendom zatečenim 2012. godine i od onih aktera koji su doveli do tog trenda i te 2012. godine do danas, ovde bismo, verovatno, tačnije ovde bi neko, verovatno ovih dana raspravljao o tome da li su ispunjeni svi uslovi da penzioneri dobiju desetu penziju za godinu dana, a prosvetari neku devetu platu za godinu dana. Mi danas i ovih dana raspravljamo o tome da se i penzije i plate prosvetarima povećaju.Poštovani ministre, verujem da je pred nama još mnogo izazova. Teške reforme koje, kada sprovodite, daju mnogo razloga za kritiku. Jednostavno ne možete sprovoditi teške reforme, a da se neke stvari ne tretiraju onako kako nekima odgovara, da bi od toga napravili neku neku neistinu ili neku aferu ili nešto što bi usporilo iste, jer ovde ima onih koji bi najradije da ova Vlada, tačnije, napravi veoma loš rezultat, da bi oni ostvarili svoje političke poene, za narod ih baš briga.Ono što želim da kažem, a tiče se politike rasta, taj procenat od 2,8% predstavlja milijardu nove vrednosti, robe i usluga, u odnosu na prethodnu godinu i kada se javni dug, koji se uvek meri prema BDP-u, gleda da li je uvećan, možemo to posmatrati kroz situaciju da se možemo zadužiti ispod te milijarde nove vrednosti, a da se ne poveća javni dug. Mi se nećemo odmah zadužiti tu milijardu, zadužićemo se 200 miliona kada nam to bude potrebno i ta sredstva ćemo uložiti u novi rast.Takođe, posebna tema je niska kamatna stopa po kojoj smo se zadužili i poređenje sa, recimo, kamatnom stopom od 7,55% na jednu milijardu iz 2011. godine.Želim da napomenem nešto i o tom grejs periodu i načinu na koji će raditi u tom grejs periodu. Hajde da napravim jednu paralelu. Previše je kritike danas i prethodnih dana bilo o ovom zajmu, kao da je ovo zajam da bi se punili nečiji privatni džepovi, a ne da bi se ostvario privredni rast, pa ću da napravim jednu paralelu između jednog duga, dakle, duga koji sada ima Srbija i u tom grejs periodu Srbija će ostvariti novi ekonomski rast i Srbija će prve rate otplate tog kredita dočekati spremno.Međutim, jedan od kritičara koji ovde ukazuje na stalne povrede Poslovnika i na stalne neke nepravilnosti, ne vodeći računa o tome da ih najviše pravi on sam, imamo situaciju da se zadužio milion. Da pratimo samo situaciju kako on radi u svom grejs periodu, zanimljivo je odakle mu toliki grejs period.Dakle, njegov grejs period je ispunjen sa dve faze. Prva neuspešna faza bila je, nažalost, počela je na jednoj dezinformaciji, a to je da je u Srbiji moguće da dođete, postanete ministar, zaspite u tetkinom kauču i veoma brzo se probudite sa nekim milionima. Pogrešio je, pogrešna informacija, veoma brzo je to shvatio. Veoma je brzo najuren sa tog mesta. on ima problem s tim da objasni čija je on zapravo bio greška, pa kaže – ja nisam bio Dačićeva greška, bio sam Vučićeva greška, a mi kažemo – svejedno je čija si bio greška, bio si greška.Nakon toga, ulazi, ja samo pokušavam da napravim jednu paralelu između dva zajma na koji način idemo u jedan grejs period, na koji način idemo u drugi grejs period. Pokušavam da se držim teme jednim plastičnim primerom. Drugi deo grejs perioda shvatio je naravno da ništa bez proizvodnje i pokrenuo je jednu fabriku za proizvodnju mržnje prema Aleksandru Vučiću i fabrikovanje laži i neistina prema Aleksandru Vučiću. U toj fabrici, u tom pogonu ima neke zaposlene. Laži su mu upakovane u lepoj ambalaži, repromaterijal dobavlja često i od svojih koalicionih partnera u opoziciji, a ono što je najvažnije, i to je to iskustvo koje nam je doneto sa zapada i koje je lično doneo, ne mora da plaća porez na mržnju prema Aleksandru Vučiću, jer da mora da plaća porez na mržnju prema Aleksandru Vučiću, taj porez bi odavno premašio jedan

između dva zaduženja i dva načina vraćanja tog duga, a želeo sam da ukažem na finansijski moral čoveka koji kritikuje ovaj kredit.Toliko o tome, a sada će preći na drugu tačku, tačnije na Fond za zapadni Balkan. Mnogo toga je rečeno i više puta objašnjeno da Srbija ničim nije, pristupajući ovom fondu, nikakvim aktom priznala Kosovo. Tačnije, nismo sačuvali suverenitet u južnoj srpskoj pokrajini, ali želim da se osvrnem na jedan detalj i baš da analiziramo ko je šta priznao.Fond za zapadni Balkan će finansirati projektnu dokumentaciju za putni pravac Niš – Merdare – Priština – Brač. Imali smo situaciju, tačnije jednu konferenciju za novinare, gde gospodin Lapčević kaže da je pronašao na nekom sajtu, guglao, pa je pronašao na nekom sajtu kako je ovaj put ucrtan u sklopu karte velike Albanije, gde je te velike Albanije i grad Niš. Onda on pita – koja je to zemlja ide u susret separatističkim zahtevima za proširenje svoje teritorije i gradi „in autoput“? Stavljam akcenat na ovo „in“. Dakle, drage Nišlije, dragi naši sugrađani sa juga, vi po proceni gospodina Lapčevića spadate pod ovo „in“, ne kao deo Srbije, nego kao deo koji je ucrtan u neku kartu koju je on, guglajući, našao na internetu. Samo me zanima kako negde ne nađe kartu Srbije, pa da vidi da je to Srbija, to mi nikako nije jasno.Voleo bih da ga pitam da li to znači da kada bi se on pitao za nešto u ovoj državi, a sutra moj moj grad ili grad nekog od mojih kolega bude našao da je ucrtan u nečijoj drugoj separatističkoj karti, da li to znači da bi mi bili zaboravljeni, da „in“ ne bi izlazili u susret, opet nekim crtačima te neke karte koju je on našao na internetu?Ovde

a vezano za taj autoput, i on kaže – svako novo tržište je dobro došlo, mi već pregovaramo sa nekim firmama iz Albanije, mislim da će izgradnja tog puta dosta ubrzati transport robe do njih, naročito kada radimo voće, jer se ono brzo kvari.Zbog gospodina Bogdanovića mi pravimo taj autoput i zbog svih časnih Bogdanovića i zbog svih naših porodica, da bi im dali razlog dole da ostanu. Najlakše će se oni prebaciti kada krenu da napuštaju južnu srpsku pokrajinu i jug Srbije, najlakše će se snaći da beže odatle. Moramo da im damo razlog da ostanu.Tako da, imam i poruku za gospodina Lapčevića za kraj, neka on nastavi i dalje na internetu guglati, a građani Srbije će na našu sreću, sa tom njegovom politikom, i načisto oguglati. Zahvaljujem.

Prethodni govornik je prvih sedam minuta i deset sekundi u svom izlaganju potrošio na svoju praktično impresiju likom i delom predsednika naše poslaničke grupe. Nakon toga i ostatak svog izlaganja je posvetio radu drugih poslanika. Ni u jednom jedinom trenutku se nije osvrnuo na tačku koja je na dnevnom redu. Ja se nadam, predsedavajuća, da ste vi imali prilike, da ste koncentrisani bili dovoljno, da čujete o čemu je poslanik govorio i da ste mogli tokom njegovog izlaganja da mu skrenete pažnju da se drži teme koja je na dnevnom

jednom momentu mi se učinilo i da je govorio još o nekim ministrima. Znam koju je rečenicu izgovorio, koju je citirao poslanik. Vi ne znate možda, ali ja znam.

a drugima – očekuju verovatno nešto konkretnije. Ali, dobro, to je vaše pravo da se igramo poslanika po ceo dan na svakoj sednici. Ja znam da nisam prekršila Poslovnik i da nisam cenzor ovde i za ispravljanje reči i rečenica.Odlično je govorio poslanik i navodio primere i razloge zašto moraju krediti da se uzmu. Ako to niste razumeli, žao mi je, a ako prepoznajete predsednika vaše grupacije baš u svakoj rečenici, onda to nije problem predsedavajućeg i onog koji drži govore. Ne mogu to stvarno da razumem da ste baš toliko senzitivni.Ja sam samo gledala da li je poslanik Radulović krenuo da udari i to me je najviše uplašilo, više od reči, i to šta mu je rekao. Hoćete da vam kažem za mikrofon? To vas ne interesuje. To nije povreda Poslovnika. Samo nastavite tim putem, odličan je put stvarno. Samo nastavite, ali nećete iznervirati poslanike, niti ćete ih izazvati. Politika pokušaja stvaranja incidenata neće proći, jednostavno neće proći. Ne brinite ništa, svi smo dovoljno staloženi, mirni, sa velikim iskustvom, tako da to neće proći zaista. Šta da radimo, svako ima svoj način viđenja kako jedan parlament jedne ozbiljne države treba da funkcioniše i da izgleda.Reč

Niste bili dugo u sali, to je problem. Popravite pa ćemo ući u sistem.Daću vam kasnije malo reč.Reč ima Jasmina Nikolić. Izvolite.

Sumnje nema da je zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Fonda za zapadni Balkan – zakon o potvrđivanju međunarodnog ugovora. Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora kaže, član 2. stav 1. međunarodni ugovor je ugovor koji Republika Srbija zaključi u pismenom obliku sa jednom ili više država ili sa jednom ili više međunarodnih organizacija. Dakle, po našem zakonu, ponavljam, po našem zakonu, Kosovo sa zvezdicom je onda ili država ili međunarodna organizacija. Nije problem u regionalnom predstavljanju, nije problem u obrazloženju u interpretativnoj noti, ne kažem da ovim iko priznaje Kosovo. Kažem da ovaj zakon o usvajanju, ratifikovanju ovog sporazuma nije po zakonu. Dakle, predlažem da se on povuče i da se prvo promeni zakon koji reguliše usvajanje međunarodnih ugovora, da bismo uopšte mogli dalje da idemo u proceduru.Politički proceduru.Politički značaj Fonda je ogroman, sumnje nema. Suštinski cilj nije saradnja civilnog sektora. Suštinski cilj je definisan u Statutu, gde piše – integracija ugovornih strana u Evropsku uniju, to je jedan cilj, zajedničko predstavljanje ugovornih strana u trećim zemljama, to je drugi cilj, to su politički ciljevi. Sada smo upravo čuli da će Fond finansirati projektnu dokumentaciju za izgradnju autoputa Niš-Merdare-Priština. Da li je to saradnja civilnog društva? Drugo pitanje – koliko će to koštati, budući da će Fond raspolagati u prvoj godini sa simboličnom cifrom od 180.000 evra? Treba da pokrije troškove rada. Ako to uporedite sa modelom po uzoru na koji je nastao sa Višegradskom grupom, koja je u 2014. godini samo imala fond od osam miliona evra na raspolaganju. Dakle, s razlogom mogu da dovedem u pitanje i efikasnost ovog fonda, imajući u vidu budžet.Zatim, budžet.Zatim, Srbija sebe vidi kao stožera regionalne saradnje, a nema sedište nijedne značajne regionalne organizacije, štaviše ovaj fond će imati sedište u Tirani. Ovo je prvi fond, tj. prva međunarodna organizacija u kojoj Srbija učestvuje sa Kosovom sa zvezdicom. Dolazi već sledeći, a to je Kancelarija za mlade, uskoro, takođe sa sedištem u Tirani. Moje pitanje je – zašto obe ove organizacije imaju sedište u Tirani?Na kraju, usvajanje ovog zakona predlaže se po hitnom postupku. Sporazum je potpisan 13. novembra 2015. godine. Ostaje nejasno zašto je predlagač čekao 11 meseci da zakon predloži Skupštini, a znamo da je Vlada podnela predlog 13. oktobra, danas smo već nekoliko dana iza toga, sporazum je potpisan pre 11 meseci, u 2015. godini.Imam još jedno pitanje, budući da Višegradsku grupu finansiraju neke zemlje, da li će Fond imati budžet tako što će ga finansirati, odnosno kofinansirati praktično kroz projekte i neke druge zemlje u Višegradskoj grupi, to su bile Nemačka, Kanada, Holandija i dalje su Južna Koreja, Švajcarska Švajcarska i SAD? Takođe, čuli smo od ministra spoljnih poslova da je do sada Sporazum ratifikovala Albanija i Crna Gora. Moje pitanje je – da li je još neko ratifikovao Sporazum u međuvremenu? Ako jeste, ko je to? Kao i – šta bi se zaista realno dogodilo ako Srbija ovaj sporazum sada ne biratifikovala, nego ga povukla i uskladila, tj. zakon promenila tako da Republika Srbija može da potpiše Sporazum o osnivanju Fonda za zapadni Balkan i sa Kosovom sa zvezdicom, dakle, koje onda ne bi bilo ni država ni međunarodna organizacija, već nešto što ima specijalan status?Za kraj ću ponoviti, dakle, potpisivanje, tj. ratifikovanje, ovog zakona o Sporazumu o osnivanju Fonda za zapadni Balkan nije u skladu sa zakonom. Hvala. Očigledno je da ovde neki poslanici se ponašaju potpuno autistično, kao da ne živimo u istoj zemlji, kao da ne znamo ništa o trenutnoj političkoj situaciji, o istoriji i predistoriji naših sukoba na Balkanu.Naravno je Niš predviđen u kartama velike Albanije, ako ne znate, uzmite izguglajte vi. Naravno da postoje separatističke težnje koje prevazilaze sadašnje administrativne granice Kosova i Metohije i šire se dalje i prema Leskovcu i prema Vranju i prema Nišu.I, naravno da nisam čuo da nigde na svetu, ni jedna zemlja koja ima trenutno okupiranu teritoriju, gradi puteve prema toj okupiranoj teritoriji ne ide u susret separatističkim zahtevima nekakve grupacije koja je trenutno zauzela njenu teritoriju. Na primer, nisam čuo da Gruzija radi to u južnoj Oseti, ili nešto slično.Ako hoćemo da razvijemo istok ili jug Srbije, onda je valjda logično da pravimo auto put ili put regionalnog karaktera sa većim brojem traka do Kuršumlije, na primer. Onda je valjda normalno da ćemo da pravimo državnu fabriku u Kuršumliji da bi tamo zaposlili ljude, ili ćemo da nudimo državni posao, da pomažemo tim ljudima koji žive na toj teritoriji, jer ako ljudi žive na teritoriji, biće i teritorije, imaće ko da je čuva.Ali, odjednom je preko noći posle Konferencije u Berlinu, to postao prioritet br. 1 u Srbiji. Zašto nije prioritet br. 1 put koji će spajati npr. Srbiju sa Republikom Srpskom? Zar to nije logično?

Poštovana predsedavajuća, ja sam očekivao da će prethodni govornik da kaže da on to nije baš tako rekao, da to nije baš istina, da je on to hteo drugačije da kaže, a on je to opet potvrdio.Mene ne zanima da guglam koje-kakve mape, mene zanima da guglam karte Srbije, onakve kakva je, i ja ću da guglam samo te mape. Ja da kreiram politiku na osnovu toga kakvu sam gde kartu pronašao, pa da više respektujem tu kartu nego svoj narod koji živi tu, meni to deluje, ja ne znam kako, to je katastrofa, ja ne mogu da verujem da neko to ovde tako nešto izjavi. Dakle, sutra će se, a možda već ima, možda je ovde većina gradova od uvaženih kolega u nečijoj karti.Zamislite vi sada da je ovaj gospodin prvi čovek ove države, sedne lepo pa sabere sve, pa on ne bi imao da uloži u nekoliko gradova, svima bi nam rekao – nemojte, vi ste tamo negde. Ali, na sreću poštovana predsednice, niko kao narod. Pa, tako i posle prošlih izbora nama koji tako radimo, za razliku od njih, nije trebala ona humanitarna akcija – daj svoj glas, za našeg cenzusa spas. Zahvaljujem.

Hvala lepo.Dozvolite mi da kratko, povodom nekoliko već diskusija danas, kratko pročitam sledeću informaciju. Ovo nije jedini dokument u kome je važno razumevanje pravnog statusa jedinica koje se nalaze u sporazumima.

u saradnji sa Savetom za regionalnu saradnju, a biće i sedište inicijative za reformu i obrazovanje u Jugoistočnoj Evropi.Ovaj zakon je već bio u proceduri, ali se ona ponavlja zbog toga što smo zbog parlamentarnih izbora, svi zakoni koji su bili u proceduri su bili automatski povučeni iz procedure. Sada se traži hitna procedura zbog toga što Višegradska četvorka ima sredstva, planira za 2016. godinu i ključno je da se ratifikuje ovaj sporazum i da ga i ostali potpišu pre isteka ovih rokova.Što se tiče pravnog statusa,

put.Posebno pitanje statusa Kosova, Kosova sa zvezdicom, kao teritorija pod međunarodnom upravom u sastavu Srbije ima izvršno ovlašćenje u vođenju spoljnih poslova koje ne možemo ignorisati, koji su definisani Rezolucijom 1244 i ustavnim okvirom UNMIK-a. Srbija se u svojoj interpretativnoj izjavi izjašnjava da se zaključenjem ovog sporazuma između Srbije i Kosova sa zvezdicom, ne stvara odnos regulisan Bečkom konvencijom o ugovornom pravu iz 1969. godine, niti da ona niti da ona može ići van okvira koji su definisani sadržinom statusa Kosova po međunarodnom pravu Rezolucije 1244 i ustavnog okvira UNMIK-a.Kolege su pre toga već diskutovale dosta detaljno pravno, prema tome, ovde se ni jednim slovom ne narušava već već prihvaćeni status. Već smo rekli, logički da je alternativa da ovo ne usvajamo štetna, i ne pomaže ne samo u ovom predlogu ugovora, nego ne pomaže ni inače. Naše prisustvo u ovom dokumentu, u ovom ugovoru, pomaže da Srbija stalno bude aktivni učesnik tog procesa i da de fakto, kontroliše da se to sve dešava u okvirima koji su definisani Rezolucijom 1244 i svim drugim dokumentima koji su usvojeni u ovoj Skupštini i na drugim mestima u Srbiji.Mislim, da nema potrebe da ovo više ponavljamo, pošto potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Dačić, nije ovde da vam odgovori sa širom istorijom svih ovih događaja. Mislim, da nije korektno da stalno to vraćamo na navodno kršenje Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, pošto ovo nije protivrečno. Tačno je da ona ovo reguliše, ali ovo nije protivrečno da Skupština o tome donese odluku, odnosno ratifikuje ovaj sporazum. Hvala. Ja stvarno isto ne mogu da verujem šta slušam sa druge strane ali dobro, verovatno je to ova nova filozofija da budete malo na kursu, dobijete diplomu preko noći i odmah tumačite kako je sve idealno, kako je sve bajno i sjajno kao da živimo van vremena i van prostora.Draga gospodo, ako niste znali, 1999. godine je bio rat u Srbiji, bili smo bombardovani od onih istih prijatelja koji su vam danas pokrovitelji.(Aleksandar gospodo, pod tim istim pritiscima vi sada pravite auto put i proglašavate to kao prioritet br. 1. Da, draga gospodo kao da smo svi gluvi i slepi kod činjenice da se naša teritorija svakim danom i svakim postupkom koji čini, i prethodno i ova vlast sve više osamostaljuje i stavlja pod kontrolu, pa ste došli do genijalne ideje da treba napraviti auto put i praviti Fond za zapadni Balkan, jer ćemo tako brže svi u Evropu.Da, divno, samo je pitanje da li će naš narod na Kosovu i Metohiji biti narod drugog reda, i da li će imati svoje institucije ili će priznavati državu Kosovo, kojoj ćete vi naređivati, i svojim predstavnicima, da traže od ustavnog suda Kosova da tumači Sporazum o Trepči, a ovamo ste ga poništili, jer on po vama nije pravno valjan dokument. Eto, toliko o vašoj politici.(Gorica

za vreme govora narodnog poslanika ili drugih učesnika u pretresu nije dozvoljeno dobacivanje, odnosno ometanje govornika na drugi način, kao i svaki drugi postupak koji ugrožava slobodu govora. Upravo je, dok je izlagao gospodin Lapčević,

Dobro.Da, razumem. Čula sam šta je dobacio. Odmah je prestao. Rekao je – vas su doveli na vlasti, i tu se zaustavio, posle rečenice o bombardovanju.

Poštovana predsednice, povređen je član 107, gde je govornik na sednice Narodne skupštine dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Razumem vas, zato što sve što je izgovoreno, povređen je Poslovnik.Ja još jednom kažem, kada kažete i kada tvrdite da ulaganje u svojoj zemlji, bilo gde i prema bilo kome da ide, ide u susret separatističkim zahtevima, vi povređujete svaku tačku ovog Poslovnika, svako slovo ovog Poslovnika, povređujete ovo zdanje ovde gde sedite, povređujete sve što je u Srbiji.Ne treba kurs, ne treba više od tri razreda osnovne škole da znate da kada ulažete negde u svojoj zemlji, ulažete zato da bi dali razlog svom narodu da tamo ostane. A kada neko da razlog tom narodu da beži, taj narod će pobeći i makadamom i bilo kako, i taj autoput će biti najmanji problem da se odatle ode. Taj autoput je razlog da se tamo ostane.Što se tiče tog bombardovanja i svega toga, da, gospodin prethodni govornik je u jednom delu i dosledan svojoj političkoj partiji, u retko čemu dosledan, ali evo u ovome je dosledan, u neobaveštenosti. Samo ne znam da li je informisan da ti koji su nas bombardovali, za koje kaže da su nas bombardovali 1999. godine, oni su ih doveli na vlast 2000. godine.

Ne možemo da licitiramo. Ja znam vašu nameru. Vaša namera je časna i poštena i znam da su poslanici povređeni govorom prethodnog poslanika da je to jedna vrlo osetljiva i teška tema i ružno je da neko nekog okrivljuje za ono šta se dešavalo.Nemojte povredu Poslovnika, molim vas. Ispadne kao da ja nešto izgovaram, da ja nešto radim.

nije nikog spomenuo u stvar.Lapčeviću, uzdržite se od toga da ne oduzimam vreme. Vašoj grupi nemam šta da oduzmem, obavestili ste me da nemate klub. Prema tome, molim vas samo.Minut odmor, pauza, jer drugačije ne mogu da uspostavim red. Sve je po Poslovniku. Ne